Við erum að taka hér stóra ákvörðun, Alþingi Íslendinga, um að veita 23 aðilum ríkisborgararétt, óafturkræfa ákvörðun. Ég hef áður gagnrýnt það fyrirkomulag sem þingið hefur á þessum afgreiðslum. Nú er stærstur hluti þingheims, nánast allir þingmenn — að undanskildum þremur þingmönnum sem hafa í raun getað kynnt sér undirliggjandi gögn í þessu máli og metið af hverju 120 umsækjendum er hafnað en 23 umsækjendum veittur ríkisborgararéttur.

landsmönnum væri gefið tækifæri á því að senda inn hugmyndir, þ.e. að senda inn umsagnir um þessi nöfn, sem lægju þá fyrir, upplýsingar, hvatningu eða annað sem lægi til grundvallar. Alla vega held ég að við séum komin að þeim tímamótum í þinginu í þessum málum að við verðum að fara að breyta hér vinnulagi. Við getum ekki haft þetta með þeim hætti að þetta sé að hluta til þetta er algerlega ógagnsætt. Það fylgir enginn rökstuðningur með höfnun eða veitingu annar heldur en vinna þriggja einstaklinga, þriggja þingmanna. Ég er örugglega ekki eini þingmaðurinn sem hef verið að fá athugasemdir núna, hef verið að fá hvatningu. Þannig hefur það verið öll árin sem ég er búinn að vera hér og taka þátt í þessari afgreiðslu. Þetta er að mínu mati, og ég veit að margir eru sammála mér, óeðlilegt. Við getum ekki staðið svona tilviljanakennt að málum, með svona ógagnsæjum hætti. Það er bara alls ekki eftir því verklagi sem þingið á að starfa. Ég mun ekki greiða atkvæði með þessu núna. Ég mun heldur ekki greiða atkvæði á móti því. Ég treysti þessu fólki sem er búið að fjalla um þetta á vettvangi nefndarinnar, þessum kollegum okkar sem hafa um þetta fjallað. Ég veit að það er búið að vera bullandi ágreiningur í þessari undirnefnd. Það er ekkert nýtt.

myndi í öllum málum teljast algjörlega forkastanleg vinnubrögð. Ég legg það til, virðulegur forseti, að forseti hlutist til um það fyrir næsta

þingsins við að veita ríkisborgararétt óeðlilegt. Það vill nú þannig til að réttur þingsins og frumkvæði að því að veita ríkisborgararétt er að finna í stjórnarskrá. Það er hið náttúrulega ferli hér. Við höfum hins vegar valið að gefa Útlendingastofnun heimild til að veita ríkisborgararétt séu ákveðin skilyrði uppfyllt.

við erum löggjafinn. Hafandi setið í þessari undirnefnd þá eru hins vegar ákveðnar verklagsreglur og ég er alveg sammála að það mætti vera skýrara til hvaða sjónarmiða nefndin lítur þegar hún fer í gegnum þessar umsóknir.

og hvort einhverjar ástæður séu til þess að veita viðkomandi aðila ríkisborgararétt út af einhverju sem er áríðandi eða einhverju sem við teljum landi og þjóð til sóma og ágætis. Það er líka þannig að í flestum lýðræðislöndum í kringum okkur er einhver veitingarhafi sem hefur það sem má alveg kalla geðþóttavald í veitingu ríkisborgararéttar, hvort sem það er þá forsetinn eða þingið.

Ég vildi koma hingað til þess að koma þinginu til varnar. Ef ekki væri fyrir afskipti ríkisstjórnarinnar þá tel ég að þetta ferli væri enn í töluvert góðum farvegi. Vissulega þurfa breytingar að koma til en þær felast að ég tel einna helst í því að framkvæmdarvaldið hætti að skipta sér af athöfnum löggjafans sem bundnar eru í stjórnarskrá.